квесторите да поканят народните представители в пленарната зала, защото сега ще попитам: „Има ли изказвания?“ Няма да има изказвания, ще закрием разискванията, след което ще дойдат народни представители, които ще искат да се изкажат и ще призовават да нарушим Правилника. Господин Ерменков, заповядайте – имате думата.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

при гласуването и за приемането на този законопроект. Голяма част от мотивите, които бяха изказани, бяха казани от господин Кольо Милев и господин Хасан Адемов. Аз само искам да допълня нещо, което според мен е изключително важно. Това е, че проблемът с некомплекта в Българската армия няма как да се решава с мерки, които са свързани, условно казано, със запушване на системата отгоре, а не със създаване на по-привлекателен вход на тази система. Въпросът тук не е само за повишаване на заплатите. Въпросът е много по-комплексен и с много повече социални мерки, които трябва да бъдат взети, за да се вдигне статутът на военнослужещия, за да може тази служба да стане привлекателна за младите хора и да е гордост, когато кажат: „Служа на Родината!“ Тук се включват проблеми, които са свързани не само със заплащането, а тук са включени и проблеми, които са свързани със семейството на военнослужещия и с това дали

В тази връзка ми се струва, че предложеният законопроект вместо да дава решение, създава повече проблеми и въпроси, които възникват, и едва ли ще може да постигне целите, които са поставени пред него, а именно ограничаване на броя некомплект в армията. Все ми се струва, че това не е пътят и още един път казвам – за голяма част от аргументите, които господин Адемов и господин Милев споделиха, се присъединявам към тях. Искам да взема отношение по Преходни и заключителни разпоредби, за да не бъде изненадана парламентарната група на ГЕРБ и някои други колеги тук. Между първо и второ четене аз ще направя отново предложение за това да отпадне възможността цивилен да бъде шеф на служба „Военна информация“.

Имате думата за изказване, господин Вангелов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Основната цел на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили е да се намали или преодолее некомплекта! Всички колеги, които коментираме, би трябвало да акцентираме на основната цел на този законопроект. Той ни предлага увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба само за тези военнослужещи, които не са упражнили правото си на пенсия. си на пенсия. Аз ще акцентирам на войниците, тъй като некомплектът там е най-голям. За войниците става от 46 на 49 години, за старшините, офицерските кандидати и младшите офицери – от 55 на 58 години, и така до най-висшите длъжности генерал, адмирал от 62 на 65 години. Говорим за пределната възраст за служба в армията. За да придобият право на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, военнослужещите трябваше да изпълнят три условия: минималната възраст да е 53 години и шест месеца към 1 януари 2020 г., общият им осигурителен стаж да бъде 27 години и от тези 27 години – 18 години да е на действителна военна служба. Определените досега в Закона до 28 години за приемане в армията и 46 години – пределна възраст, осигуряваше само третият показател от Кодекса за социално осигуряване на войниците, тоест 18 години, прослужени в армията. По този начин, за да постигнат ранното пенсиониране, те трябваше да покрият и другите две изисквания за възраст – 53,6 години, и за общ осигурителен стаж –27 години. Сегашното увеличение, което се предлага три години на пределната възраст и вдигане на възрастта за постъпване в армията – до 40 години, разширява именно обхвата на войниците. Аз говоря за войниците, които които могат да се възползват от възможността за ранно пенсиониране, естествено, не всички, а зависи на колко години е постъпил в армията. а зависи на колко години е постъпил в армията. Другата промяна предвижда увеличаване с пет години на пределната възраст за длъжности, изискващи хабилитация ако военнослужещите не са упражнили правото си на пенсия. Това също го оценяваме като положително, позитивно, защото досегашното много ранно пенсиониране на тези хора, които имат високи професионални качества и които са университетски лишаваше системата на отбраната при ранното им пенсиониране досега от ценни професионалисти и на моменти всъщност превръщаше отбраната в своеобразен донор на академични кадри за гражданските ВУЗ-ове. Много е важно да се подчертае, че новият законопроект не ограничава правата и привилегиите на военнослужещите, които са упражнили правото си на пенсия. Те продължават да служат при условията, при които са се възползвали от това си право. Удължаването с три години на пределната възраст се отнася за всички военнослужещи, които не са упражнили правото си на пенсия. Това са не само тези, които са имали право, но не са се възползвали от него, а и всички онези, които все още не са придобили въобще право на пенсия. ми се, че е важно да кажа, че на невъзползвалите се досега от право на пенсия им е дадена възможност за избор – дали да се пенсионират и да служат до достигане на регламентираната възраст, или да не се пенсионират и да служат три години повече. Тоест изводът е, че с предложената разпоредба на § 4 от Законопроекта не се създават ограничения за правата на военнослужещите, а напротив, на огромен кръг от тях, 90%, се увеличават. Две думи само ще кажа за въвеждането на мандатност, някои му казват ротация, и ще приключа с изказването си. Тук най важно е да разберем, че ротацията е предвидена за горните нива предимно в армията. В случая тя е опция, а не е задължителна ротация. Тя няма да обхваща средните нива, тъй като такъв елемент имаше в дискусиите извън залата, няма да обхваща и средните нива, тъй като именно социалната цена на ротацията тогава би била непосилна за

предложения за промени. Аз реших да акцентирам на тези не заради друго, а защото наистина обхващат голям брой военнослужещи. Ние оценяваме предложения законопроект като необходим, като законопроект, който работи наистина в посока за решаване на проблема с некомплекта. по наше мнение най-добре би било като завършващ етап на проблема с некомплекта и аз нищо ново няма да кажа – ако има консенсус в парламента и в държавата, въвеждане на наборна военна служба.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Заместник-началник на отбраната! В Комисията, разглеждайки този законопроект миналата седмица, стана ясно много важно нещо, с което бих искал да започна моето изказване. За последните три години, откакто е съставен и действа този парламент четвъртото народно събрание, до момента са направени 10 промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Ще разширя темата. Ако погледнем този въпрос в ретроспекция, какви промени са направени в Закона за отбраната и въоръжените сили в Кодекса за социално осигуряване от 2010 г., ще видите, че всъщност през последните 10 години с промените, които правим, не създаваме стабилност и сигурност на служещите в тази система. Напротив, с промените, особено през последните 4 – 5 години генерираме несигурност, а очакваме системата на отбрана да служи на обществото – да гарантира държавността, да гарантира сигурността. С промените, които правим, и имитацията на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили не мотивираме военнослужещите. Днес говорим за повишаване на пределната възраст на военнослужещите. Искам да се спра на една основна промяна, която се прави, а именно да се приемат военнослужещи до 40 години. години. Уважаеми дами и господа, искам да Ви кажа, че и в момента в действащия закон имаме тази постановка, но там е записано нещо друго – правим разграничение между войници, между кандидат офицери и офицери. тук се питаме: защо трябва да правим такива имитации на промени, след като и сега на практика записът е почти Доколкото разбрах от анализите, които са правени в Министерството на отбраната, почти няма кандидати, които да са на възраст 35 – 36 години, а да не говорим за 40. Няма да отварям темата какво означава да приемем един войник на 40 години? Какво мислене има младият човек на 40 години, какво мислене има младежът на 20 или на 25 години, защото и това, между другото, има отношение? Няма да говоря и за физическата подготовка и физическото състояние, но с промените, които правим, особено за пределната възраст, ние създаваме напрежение между така формиралите се вече групи на военнослужещи, които са упражнили правото си на пенсия, и такива, които не са упражнили правото си на пенсия, и особено, когато увеличим пределната възраст на военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, дали не създаваме напрежение на системата на по-ниско ниво? Защото, говорейки си с военнослужещи, те не са съгласни с всички промени, които сега обсъждаме в залата. Още нещо, което ми се струва важно, и би трябвало тук всички да го чуете, а, разбира се, и обществото.

Стратегическият преглед на отбраната. Най-накрая – след две години, нашите искания бяха чути, нашите виждания, че трябва да имаме един обстоен и задълбочен анализ на целия сектор „Сигурност“, между другото, а не само на отбраната. Това го поставяхме, когато говорихме и за модернизацията на Българската армия, за да видим къде наистина са дефицитите, а не проблемите, които възникват, да се опитваме да ги решаваме в движение, и то с имитация на действия и на решения. Предстои следващата година или в края на тази да видим окончателните резултати от извършения стратегически преглед. Тогава логически следва да изчакаме реализирането на Стратегическия преглед, пълния, цялостния анализ на резултатите и на тази база, когато видим всички проблеми, а не само този проблем, за който всички знаем – недокомплекта на Българската армия, да предприемем и нормативни законодателни промени и друг тип решения, които се налагат. Още нещо, което е важно и бих искал тук да го споделя, когато говорим за преодоляването на недокомплекта в Българската армия как да решим този основен проблем на системата на отбраната? Защо не помислим в друга посока – да сменим подхода за решаване на проблема? Аз твърдя, че тези решения, които се предлагат, са неработещи, да не говорим, че могат да доведат до отлив от тази система, която и в момента е в много крехко състояние. Затова считам, че трябва да обърнем внимание по-скоро на условията, при които служат и работят служителите в тази система военнослужещите, да обърнем внимание на социалните придобивки, които бяха отнемани през последните години, и тогава да проведем разговор за решаване на най-големия проблем в Българската армия, който е свързан с недокомплекта от военнослужещи. Тук ще припомня, вече беше казано, над 5 хиляди души недостиг на личен състав. Не на последно място един аргумент, който също е важен, говорейки за промените, които правим. С тях всъщност възниква един друг въпрос: дали запазваме и повишаваме атрактивността, привлекателността на Българската армия, дали повишаваме авторитета на българските военни или напротив? остава въпросът за ранното пенсиониране, остава си въпросът дали военнослужещите трябва да бъдат първа категория предвид на всички тези промени, които се правят през последните години?

но това не е решение на най важния проблем, какъвто е недостигът от личен състав. Ето защо ние от „БСП за България“ няма да подкрепим така предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цонков. Има ли реплики? Заповядайте – имате думата за реплика, господин Гаджев.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 След провеждането на Първия преглед на отбраната през 2020 г. беше създадена „Бяла книга на отбраната“, приета от Народното събрание. По времето на правителството на БСП тогавашният министър Ангел Найденов искаше да направи преглед на целия сектор „Сигурност“, но тогава БСП не му позволи. тръгна само на тема „Отбрана“, който, между другото, беше завършен по времето на министър Ненчев със съответния документ, приет отново от Народното събрание. Проверете го – там е 2015 г., гласуван е от Народното събрание, включително и от парламентарната група на БСП. Логично не поради натиск на БСП, както Вие се опитахте да обясните, а поради простата причина, че това е правилното нещо, Министерският съвет взе решение за провеждането на целия преглед „Сигурност“, който никога не е бил тема

Затова беше отменено. Нито едно друго нещо не е променено. Трето, което е много важно да се каже, ако БСП поставя под въпрос дали военнослужещите трябва да бъдат първа категория, то поне за ГЕРБ това не стои на дневен ред. Военнослужещите са първа категория и ще останат да се пенсионират по тези условия, по които съществуват и към момента. ГЕРБ няма да ги променя такива, каквито са в момента. Ако БСП иска да ги прави трета категория – ГЕРБ не иска! Благодаря.

Казахте, некомплекта се задълбочава, което не е вярно!

когато ще приключи мандатът на това правителство, това министерство ще има проблем, а, че след две години – по данни на Министерството на отбраната, през следващите трета, четвърта и пета поредна година от армията ще излязат голям брой офицери, сержанти и войници.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Цонков, и на заседанието на Комисията обещах да направя реплика на Вашето изказване. Първо, искам да

заместник-началника на отбраната бяха изключително аргументирани и смятам, че в залата – там на Комисията, убедиха голяма част от присъстващите за необходимостта от

а тя е да се намали и желанието на офицерите, старшините и сержантите да упражнят правото си на пенсия, когато го придобият, тъй като съвсем аргументирано заместник-министърът на отбраната каза, че с

за 40 години. Сега имаше разграничение – 28 за войника, матроса и за старшина и 40 години беше за офицери, които са завършили други училища, висше образование и имаше необходимост от такива специалности. Сега те предлагат 40 години и аз смятам, че отварянето на тази ножица отдолу ще доведе до…

И за Стратегическия преглед на отбраната исках да говоря, но явно не остана време. Наистина тази година – 2020 г., изтичат всички стратегически документи, които сме приели преди, и Планът за отбранителните способности, и Планът за развитие на въоръжените сили. Така че този преглед ще даде възможност тези документи да се подготвят.

съгласен съм с Вас, господин Манушев, така е – тази година изтичат всички стратегически документи. Това е основен аргумент защо трябваше да изчакаме да видим резултатите, пълния, цялостния анализ от Стратегическия преглед и когато разработим новата Програма за развитие на отбранителни способности, Плана за развитие на въоръжените сили, да променим и законодателната база. Между другото, Законът за отбраната и въоръжените сили е променян вече много пъти, тоест тук възниква въпросът дали не е необходима генерална промяна, която да е по философията, или нов закон, който да регламентира отново всичко на базата на

че тогава ние не само инициирахме, да, не беше стратегически преглед на целия сектор „Сигурност“, но беше преглед на отбраната, на който резултатите бяха готови, но не видяха бял свят. И е хубаво И е хубаво работещите в Министерството и ръководството на Министерството на отбраната да погледне резултатите от прегледа, който беше направен тогава. Те не са никак лоша отправна точка за решаване отправна точка за решаване на някои проблеми, които съществуват в Българската армия. По отношение на социалните компенсации и въобще социалните права на военнослужещите, господин Гаджев,

парите за храна на военнослужещите, което, между другото, даде сериозен стимул на военнослужещите в системата. Това имах предвид, че когато говорим за решаване на проблемите с хората в отбраната и с тяхното мотивиране, стимулиране, ние трябва да помислим в тази посока, защото увеличаваме с 10% през последните три години заплатите на военнослужещите, но ако бяхме увеличили парите за храна – порциона, тогава може би щяхме да имаме много по-голям ефект от гледна точка на работещите в системата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Продължаваме с изказванията. Има ли други желаещи за изказвания? Колеги, не виждам желаещи. Закривам Закривам разискванията. Господин Заместник-министър, имаше въпроси, които бяха поставени тук, макар и индиректно. Бихте ли искали да отговорите? Заповядайте.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 с интерес изслушах дебата. Бяха повдигнати редица въпроси. Ще се опитам да дам информация и да отговоря на някои от тях. Модерната кадрова политика на всички армии има два компонента: политика, която регулира входа и изхода. Министерството на отбраната прилага 25 мерки до този момент, които регулират системата на входа, в резултат на което тенденцията на отлив от въоръжените сили беше прекратена и миналата година имаме 300 бройки повече постъпили от напусналите. Освен това вдигането на възрастта до 40 години е регулиране на входа и даване възможност на повече хора да постъпят в армията. Това право и сега съществува в Закона за отбраната и въоръжените сили. Тази норма да вземем офицери за някои специфични професии, като юристи, финансисти и други, е 40 години. Ние решихме тази възраст да я разпрострем и върху войнишкия състав, тъй като няма как да имаме статистика дали има хора над 28 години, защото ние не им приемаме документите, но има много кандидат-войници, които идват в приемния ден на министъра, над 28 години. Ние сме убедени, че ако военнослужещите са здрави и могат да покрият тестовете, аз на Комисията дадох данните за тестовете по физическа подготовка и издръжливост, те могат да постъпят и в по-голяма възраст от 28 години. По отношение на ранното пенсиониране и стимулирането на системата на входа, именно това е и нашето предложение – да не се променя изискването за пенсиониране, възрастта за пенсиониране –53 години и 6 месеца да нараства до 55 години, и да не се променя изискването за 27 прослужени години във въоръжените сили, или 18 години първа категория, добавени до 27 години. Защото, ако това се промени, точно това ще има негативен ефект върху въоръжените сили. За регулиране на системата на изхода – това, което Ви предлагаме, ние имаме разчети. Тази година, ако се бавим, 316 души ще придобият право за пенсия, догодина – 468, следващата година – над 600, 2025 г. – над 1200. Ако ние въведем тази норма, аз запознах Комисията, в течение на годините броят на упражнилите правото на пенсия към 2025 г. ще падне на 200 души. По отношение регулирането на изхода, даването право на военнослужещите да служат още три години, първо, ни изравнява за средната възраст

въоръжени сили. Няма! Ние сме единствената армия и не можем да обясним на нашите съюзници какъв е мотивът ни за това. Така че регулирането на системата на изхода ще позволи ние да запазим тези хора до 2025 г. Става въпрос за стотици, хиляди хора. И ако тенденцията на увеличение на приемането на служба се запази, ние към 2025 г. можем да намалим на 50% некомплекта на въоръжените сили. Още нещо, което е много важно. Ние нямаме проблем със сержантския състав. Основният недостиг на нашите въоръжени сили са войниците, тъй като с предприетите мерки огромната част от войниците са стимулирани да стават сержанти и да служат до пределната пределната възраст за званието, което имат сержантите, и да упражнят правото си на пенсия. Ако направим една сметка, ще видим, че нормата до 40 години стимулира някои хора да влязат в армията и да изкарат един, два или три договора до 49 години. Говоря за войнишкия състав. По отношение на бюджета беше справедливо отбелязано, има проверка от Сметната палата. Мисля, че Вие поискахте Доклада и той ще Ви бъде представен. Категорично Сметната палата смята, че разходите за пенсии на военнослужещите са част от военните разходи на държавата и България до миналата година беше единствената държава, която не ги включваше. Сега сме ги включили.

това съотношение категорично се променя в интерес на капиталовите разходи. Ние не правим това, тъй като миналата година все едно, че дадохме втори бюджет. Няма как с това еднократно плащане да смятаме, че това е тенденция. По отношение на ротацията По отношение на ротацията и с това завършвам – това е искане на военното командване. Тя не е задължителна. Аз моля народните представители да обърнат внимание на това. Българската армия е малка. Ние не можем да оставим и да предоставим на всеки полковник ротация на три-четири години, защото нямаме толкова полковнишки длъжности, но не можем да оставим офицери да отказват да стават бригадни генерали, генерал-майори, защото не искат да се преместят от една длъжност на друга и от един гарнизон в друг. Това е мярка, която ще бъде прилагана само ако военното командване извърши номинация и даденият военнослужещ откаже да служи още една година и да се освободи, за да не пречи на кадровия модел. Армията е стройна кадрова система. Ако няма движение на тези, на които предлагаме да се издигат, няма как да развиваме подчинените им и младшите офицери. Моят апел към Вас е: предложенията са добри, те са в интерес на въоръжените ни сили. Българската армия е една институция, в която българският народ вярва и я подкрепя.

Предложението е прието. Процедура – господин Михов. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, правя процедурно предложение въз основа на чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията срокът за писмените предложения за изменение и допълнение на приетия току-що Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да бъде намален на пет дни. Благодаря. Обратно предложение – господин Ерменков. виждате изказванията, които направихме, и притесненията,

относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание На проведеното на 27 февруари 2020 г. заседание Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 на Народното събрание за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. На заседанието присъства госпожа Ива Митева – директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ на Народното събрание. В дискусията по Проекта на решение за приемане на Процедурните правила за избор на омбудсман участие взеха народните представители Красимир Велчев, Чавдар Велинов, Стоян Мирчев, Павел Шопов, Валентина Найденова и Евгения Алексиева. Беше обсъдена предвидената в Закона за омбудсмана възможност юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза да правят предложения за избор на омбудсман. Членовете на Комисията се обединиха около идеята тези предложения да бъдат внасяни в Народното събрание чрез народни представители или парламентарни групи. В тази връзка бяха направени предложения за промяна в т. 1, раздел I от Проекта на решението за приемане на Процедурните правила за избор на омбудсман, които народните представители одобриха единодушно.

за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека,

за избор от Народното събрание: I. Предлагане на омбудсман и представяне на документите на кандидатите 1. Предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Предложенията се внасят чрез народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези правила. 2. В предложенията се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат: писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование; г) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека; е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, в два екземпляра – приложение № 3 към решението. решението. 3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 3. Средствата за масово осведомяване може да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. 4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на армия 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на допуснатите кандидати 1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. 2. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата. 4. На кандидата На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като омбудсман в изложение – до 7 минути на кандидат.

всяко. 6. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 2 минути на народен представител. 7. Отговор на кандидата на поставените въпроси по т. 5 и 6 – в изложение до 7 минути. 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за омбудсман. 10. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати. V. Избор на омбудсман от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за омбудсман, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 9. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. избор. VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна на декларираните обстоятелства по чл. 35,

След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният омбудсман подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана по образец, съгласно приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 омбудсманът подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса едно малко изменение в Проекта на правилата. На мястото на „средства за масово осведомяване“ моля да бъде записано: „средства за масова информация“, защото терминът „средства за масово осведомяване“ е доста остарял, първо, и, второ, под „осведомяване“ в последно време

Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Милко Недялков. Гласували

Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение заедно с приложенията, които са неотменима част от текста на Решението. Гласували

за днес. Следващо редовно пленарно заседание от 9,00 ч. на 5 март 2020 г. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.